Предложението е прието. Господин Председател, правя процедурно предложение за допуск в залата на Недялко Недялков – заместник-председател на Държавна агенция „Национална сигурност“, и Евгени Евгениев – директор на специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване“. Нека да преминем към разглеждане на Законопроекта и ще подложа на гласуване процедурата, която предложихте. Преди това съобщение:

на човека в качеството ми на заместник-председател и член.“ И още едно заявление – от Хайри Реджебов Садъков, народен представител от парламентарната група на Движението Във връзка с представените заявления информирам народните представители, че съгласно чл. 23, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, когато народен представител заяви, че напуска състава и/или ръководството на постоянна комисия на Народното събрание, освобождаването му се обявява, без да се обсъжда и гласува. Поради това и народните представители Джейхан Ибрямов и Хайри Садъков са освободени от състава и ръководството на Комисията по вероизповеданията и правата на човека.

Гласуваме направеното предложение за допускане в залата на господата Ненков и Евгениев.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

На свое редовно заседание, проведено на 20 септември 2017 г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа и обсъди Законопроект за мерките срещу изпирането на пари, № 702-01-14, внесен от Министерския съвет на 22 август 2017 г.

От името на вносителя Законопроектът беше представен от Димитър Георгиев. В изложението си той посочи, че предвид множеството и съществени промени, които се предлагат да бъдат направени по отношение на досегашната уредба, е възприет подходът за изготвяне на Проект на нов Закон за мерките срещу изпирането на пари, който да отмени действащия. С приемането на нов Закон за мерките срещу изпирането на пари и изменения и допълнения на други релевантни нормативни актове ще се постигне съответствие с изискванията на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и Съвета, като слабостите на сега действащото законодателство ще бъдат отстранени. Изпирането на пари, финансирането на тероризма и организираната престъпност често се извършват в международен план и са проблем не само от национално ниво, но и на равнището на Европейския съюз, и в международен план. Потоците от пари с незаконен произход могат да навредят на стабилността и репутацията на финансовия сектор, да застрашат националната сигурност и вътрешния пазар на Съюза и международното развитие. Динамично развиващите се обществени отношения и терористичните атаки през последните години в Европа показват още по-силна необходимост от актуализиране на международните стандарти и търсене на по-висока ефективност при прилагането им. Това е причината през 2015 г. да бъде приета Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма,

Директивата от 2015 г. значително изменя изискванията за превенция и противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма и България като страна – член на Европейския съюз, следва да ги въведе в националното си законодателство. Целите, които си поставя новият Закон за мерките срещу изпирането на пари, са засилване на превенцията за изпирането на пари и финансирането на тероризма, борба срещу корупцията, по-ефективно отчитане на рисковете, увеличаване капацитета на компетентните национални институции за анализ и обмен на информация. Една от основните цели също е запазване стабилността на обществото чрез предпазване от терористични актове и недопускане на финансирането им. Не на последно място е и повишаването на прозрачността и отчетността на юридическите лица и другите правни субекти, които са регистрирани на територията на страната или управляват имущество в страната, както и повишаването капацитета за противодействие и разкриване на рисковете. Мерките, които се въвеждат с новото законодателство, следва да се изпълняват от две групи лица/организации. От една страна, това са компетентните държавни органи и институции. От друга страна, са категориите задължени лица, които не са съществено изменени от досега включените в обхвата на действащия но със законодателните изменения се въвеждат нови дефиниции за определяне на мерките, които следва да прилагат, и начините за осъществяването им. С новите изисквания към задължените лица се преодоляват някои дефицити в поведението им като задължени субекти. Предвидени са два вида проверки – комплексна и опростена, в зависимост от оценката на потенциалния риск от изпиране на пари или финансиране на тероризма. Проектозаконът внася яснота по отношение на случаите, в които задължените задължените по Закона субекти са длъжни да прилагат мерки за разширена комплексна проверка, в хипотезите, формулирани в Директива 2015/848, като е предвидено такива мерки да се прилагат и при ситуации с друг, по-висок риск

Очаква се да се постигне по-висок превантивен ефект с въвеждането на по-строги санкции за неспазване на Закона, както и подобряване на контролните функции на надзорните органи. За повишаване нивото на обмен на информация се предвижда въвеждане на използването на допълнителни електронни средства за получаване, анализ и обмен на информация. Изрично е уредена и възможност за предоставяне на информация по електронен път с квалифициран електронен подпис или с издаден от ДАНС сертификат за достъп.

на тръстове, попечителски фондове и други подобни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, и лицата им за контакт да получават, да разполагат и да предоставят в определени от Закона случаи точна информация относно физическите лица, които са техни действителни собственици. Съществени промени са предвидени и в предложения нов режим за установяване произхода на средствата, с които се цели по-висока ефективност, административна икономия и гъвкавост съобразно вида на сделката или операцията, рисковия профил на клиента и прочее. Предвиждат се промени и по отношение на действащия режим на Вътрешните правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари с цел постигане на административна икономия. Контролът по прилагането на Закона се осъществява от председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“, като проверки на място на задължените по Закон лица ще се осъществяват от определени от председателя на Агенцията служители на дирекция „Финансово разузнаване“. По отношение на административнонаказателните разпоредби са предвидени наказания както за физическите, така и за юридическите лица при неизпълнение нормите на Закона. Предвидено е и публикуване на интернет страницата на ДАНС на информация за всички влезли в сила наказателни постановления, с които са наложени наказания. Правоприложението на нормите на новия Закон за мерките срещу изпирането на пари следва да доведе до намаляване риска финансовите институции в страната да бъдат използвани за прикриване и интегриране на финансови средства с неустановен произход, за намаляване нивото на престъпленията, генериращи финансов резултат, това число корупция, за повишаване доверието в институциите, за повишаване нивото на взаимодействие между националните институции и международните им партньори в страните – членки на Европейския съюз. Проектът е предоставен за съгласуване от асоциациите и професионалните организации на лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 през месец септември 2016 г. През месец октомври е проведено обсъждане с изразилите готовност за това организации. Със Законопроекта са предвидени съответните промени и в Закона за мерките срещу финансиране на тероризма. Прецизирани са и норми в други относими нормативни актове. В разискванията взеха участие народните представители Иван Иванов, Красимир Янков, Димитър Стоянов, Веселин Марешки, Диана Саватева, Тодор Байчев, Волен Сидеров и Цветан Цветанов. Народните представители повдигнаха въпроси, свързани с капацитета за правоприложение на Закона, с обхвата на задължените лица, с дефинициите на „действителен собственик“ и „подставени лица“, както и необходимост от експертно прецизиране на някои норми с оглед отстраняването на противоречието с други норми, уредени в действащите специални закони. Въз основа на проведеното обсъждане Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 11 гласа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

че предвид множеството и съществени промени, които се предлага да бъдат направени по отношение на досегашната уредба на мерките срещу изпирането на пари, е възприет подходът за изготвянето на проект на нов Закон за мерките срещу изпирането на пари, който да отмени настоящия. Законопроектът има за цел привеждането на българското законодателство в пълно съответствие с изискванията на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, международните стандарти, Конвенцията на Съвета на Европа относно изпиране на пари, издирване, изземване и конфискация на облагите от престъпления и финансиране на тероризма, както и на задължителни резолюции на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации. Със Закона се определят мерки за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари, както и организацията и контролът по тяхното изпълнение. Предвижда се навременен достъп до информация от финансов, административен и правоприлагащ характер, която е необходима на звената за финансово разузнаване за надлежното изпълнение на техните задачи. проекта са посочени категориите информация, които представляват служебна тайна по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация, ако информацията не е класифицирана като държавна тайна по смисъла на същия Закон. Като механизми, позволяващи сътрудничество и координация на национално равнище при разработването и прилагането на политики и дейности за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, се разграничат две основни групи – механизъм за извършване на национална оценка на риска от изпирането на пари и финансирането на тероризма и съвместни инструкции за взаимодействие между звеното за финансово разузнаване, от една страна, и органите за надзор, прокуратурата, службите за сигурност и обществен ред и други държавни органи и институции, имащи компетентност в областта на превенцията и предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма, от друга страна. Контролната дейност по прилагането на мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари е предвидено да се извършва от дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“.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 предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта на Закон за мерките срещу изпирането на пари, № 702-01-14, внесен от Министерския съвет на 22 август 2017 г.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Лазаров. С доклада на Комисията по правни въпроси

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! „ДОКЛАД за първо гласуване относно Законопроект за мерките срещу изпирането на пари, № 702-01-14, внесен от Министерския съвет на 22 август 2017 г. На свое заседание, проведено на 4 октомври 2017 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за мерките срещу изпирането на пари, № 702-01-14, внесен от Министерския съвет на 22 август 2017 г. На заседанието присъстваха: от Министерството на вътрешните работи – господин Красимир Ципов – заместник- министър; от Държавна агенция „Национална сигурност“ – господин Евгени Евгениев – директор дирекция „Финансово разузнаване“ и госпожа Анна Гочкова – началник отдел в дирекция „Правно-нормативна дейност“. От името на вносителя Законопроектът беше представен от господин Евгени Евгениев, който посочи, че с него се цели привеждането на българското законодателство в пълно съответствие с изискванията на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, международните стандарти, Конвенцията на Съвета на Европа относно изпиране на пари, издирване, изземване и конфискация на облагите от престъпления и финансиране на тероризма, както и на задължителни резолюции на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации. Със Законопроекта се определят мерките за превенция при използването на финансовата система за целите на изпирането на пари, организацията и контролът по тяхното изпълнение, както и кръгът на задължените лица. Господин Евгениев посочи, че мерките за превенция включват комплексна проверка на клиентите на задължените по Законопроекта лица, събиране, изготвяне и съхраняване на документи и друга информация, оценка на риска от изпиране на пари, разкриване на информация относно съмнителни операции, сделки и клиенти, разкриване на друга информация за целите на Закона, контрол върху дейността на задължените субекти и обмен на информация. С Проекта на закон се предвижда навременен достъп до информация от финансов и административен характер, необходима на звената за финансово разузнаване при изпълнение на техните задачи. Изрично е уредена възможността за предоставяне на информация по електронен път с квалифициран електронен подпис или с издаден от Държавна агенция „Национална сигурност“ сертификат за достъп, като за определени категории информация е предвидено това да се извършва посредством защитени канали за електронна комуникация при спазване изискванията на Закона за защита на класифицираната информация. Проектът предвижда контролната дейност по прилагането на мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари да се извършва от дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“. В дискусията взеха участие народните представители Филип Попов, Крум Зарков и Данаил Кирилов. Господин Попов отбеляза, че проектът излиза извън рамките на транспонираната в него директива и повдигна въпроси, свързани с тълкуването на думи и изрази, използвани в Законопроекта, които биха създали затруднения при прилагането на Закона. Господин Зарков отбеляза, че парламентарната група „БСП за България“ ще се въздържи при гласуването на Законопроекта. Господин Кирилов заяви, че той ще подкрепи така предложения Законопроект и посочи, че при обсъждането между първо и второ гласуване би следвало да се вземат предвид и постъпилите от различни организации становища. По Законопроекта са постъпили становища от: Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници, Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, Асоциацията на българските застрахователи, Асоциацията на организациите на българските работодатели, Българската асоциация за потребителско кредитиране, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, „Пейнетикс“ АД (дружество за електронни пари) и представители на български неправителствени организации. В резултат на проведеното обсъждане, Комисията по правни въпроси с 12 гласа „за“, без „против“ и 6 гласа „въздържали се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за мерките срещу изпирането на пари, № 702-01-14, внесен от Министерския съвет на 22 август 2017 г.“

Благодаря, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители, представям: „ДОКЛАД относно Законопроект за мерките срещу изпирането на пари, №702-01-14, внесен от Министерския съвет на 22 август 2017 г. На свое редовно заседание, проведено на 4 октомври 2017 г., Комисията по икономическа политика и туризъм разгледа Законопроекта за мерките срещу изпирането на пари. На заседанието присъстваха: от Министерство на вътрешните работи – Ангел Мечков – служител в сектор „Изпиране на пари и измами с фондове на Европейския съюз“ в Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, от Държавна агенция „Национална сигурност“ Николай Ненков – заместник-председател, и от Министерство на финансите – Калоян Симеонов – държавен експерт в Дирекция „Регулация на финансовите пазари“, и Анна Бъчварова – главен експерт в Дирекция „Данъчна политика“. Законопроектът беше представен от заместник-председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ Николай Ненков. Със Законопроекта частично се въвеждат изискванията на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията. Определят се мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари, както и организацията и контролът по тяхното изпълнение. Разписаните мерки за превенция включват: Комплексна проверка на клиентите. 2. Събиране и изготвяне на документи и друга информация и тяхното съхраняване. 3. Оценка на риска от изпиране на пари. Разкриване на информация относно съмнителни операции, сделки и клиенти. 5. Разкриване на друга информация за целите на закона. 6. Контрол върху дейността на задължените субекти и обмен на информация. Мерките за комплексна проверка са: Идентифициране на клиенти и проверка на тяхната идентификация. 2. Идентифициране на действителния собственик. 3. Събиране на информация и оценка на целта и характера на деловите отношения, които са установени. 4. Установяване на произхода на средствата. 5. Текущо наблюдение върху установените делови отношения. Разписани са и общи правила, особени правила и изключения, правила за извършване на опростена комплексна проверка и правила за извършване на разширена комплексна проверка в зависимост от направената оценка на риска. В сферата на компетентност на Комисията попада определянето на задължени субекти в чл. 4 от Закона, като доставчици на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и системи и техни представители, застрахователи, презастрахователи и застрахователни посредници със седалище в Република България с изключение на обвързаните застрахователни агенти по смисъла на Кодекса за застраховането, инвестиционни посредници, колективни инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране, органи по приватизация приватизация и други. Разписани са особени правила при прилагането на мерките за комплексна проверка по отношение на бенефициентите по застрахователни договори. Предвижда се включването на нова категория информация, получена от „Централен депозитар“ АД, която касае издаването и разпореждането с безналични финансови инструменти. В тази връзка, в „Преходните и заключителните разпоредби“ на Закона са предвидени необходимите изменения в Кодекса за застраховането и Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране. В хода на дискусията народният представител от парламентарната група „БСП за България“ Румен Гечев, заяви решението на групата да гласуват „въздържали се“ по Законопроекта, поради субективизъм и неяснота в редица от текстове му. Заместник – председателят на комисията Адлен Шевкед обяви решението на парламентарната група „Движение за права и свободи“ също да гласуват „въздържали се“, поради мнението, че противно на решението на правителството за облекчаване на административната тежест за бизнеса, тя се увеличава. В свое писмено становище от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България изтъкват, че наред с положителните промени, Законопроектът създава „силно рестриктивна национална правна рамка по отношение на прилагането на комплексна проверка на клиента от издателите на електронни клиента от издателите на електронни пари, която значително ограничава възможностите за развитие на пазара на електронни разплащания в България“. В становищата си от Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване и Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници правят предложения по конкретни текстове от Законопроекта и споделят мнението за нарастване на административната тежест. След представяне и обсъждане на Законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: – 7, без „против“ и „въздържали се“ – 11 народни представители. Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическа политика и туризъм предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване Законопроект за мерките срещу изпирането на пари, № 702-01-14, внесен от Министерския съвет на 22 август 2017 г.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Савеклиева. Доклад на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. С него ще Ви запознае председателят на Комисията – народният представител Кристиан Вигенин.

господин Председател. Уважаеми колеги народни представители! „ДОКЛАД относно Законопроект за мерките срещу изпирането на пари, № 702-01-14, внесен от Министерския съвет на 22 август 2017 г. На свое редовно заседание, проведено на 20 септември 2017 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа Законопроект за изменение и допълнение на мерките срещу изпирането на пари, № 702-01-14, внесен от Министерския съвет на 22 август 2017 г. Законопроектът беше представен от господин Димитър Георгиев – председател на Държавна агенция същата Агенция, госпожа Цветелина Стоянова – началник сектор в същата Агенция, госпожа Анна Гочкова-Цаловска – началник отдел в същата Агенция, както и инспектор Ангел Мечков

за целите на изпирането на пари, както организацията и контролът по тяхното изпълнение. Изпирането на пари, финансирането на тероризма и организираната престъпност представляват значителен проблем, за преодоляването на който следва да се предприемат мерки не само на национално равнище, но и на ниво Европейски съюз. Проектът на закон въвежда в националното законодателство разпоредбите на Директива 2015/849 нa Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията. При изготвянето на текста на Директивата са взети предвид международните стандарти за борба с изпирането на пари и финансирането на терористични дейности и разпространението на оръжия за масово унищожение на Специална група за финансови действия от месец февруари 2012 г. С оглед изискванията на Директива 2015/849 са предложени множество мерки за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари, които съгласно Законопроекта включват комплексна проверка на клиентите, рисковете и информацията около финансовите операции. Всички изисквания за извършване на комплексна проверка на клиентите следват както от разпоредбите на Директивата, така и от международните стандарти. Също така се разширява и кръгът от лица, които попадат в дефиницията за видна политическа личност, и спрямо които задължително се прилагат мерки за разширена комплексна проверка. Това се налага, за да се уеднакви дефиницията с изискванията на Директивата. Въвежда се задължение за установяване на източника на богатство на тези лица, с оглед на транспонирането на разпоредбата на чл. 20 от Директивата и на изискванията на международните стандарти – Препоръка 12 и тълкувателните бележки по нея. Също така се въвежда изрична дефиниция „банка фантом“, съответстваща напълно на тази в чл. 3, т. 17 от Директивата, с цел да бъдат обхванати и финансовите институции или институциите, извършващи дейности, еквивалентни на извършваните от кредитните институции и финансовите такива. В Преходните и заключителните разпоредби към Законопроекта е формулирана подробна дефиниция на понятието „действителен собственик“, която съответства напълно на дефиницията в чл. 3, т. 6 от Директивата. Изрично е въведена възможността да се иска спиране на сделка или операция, която предстои да бъде извършена извън територията на Република България, както и възможността такава сделка или операция да бъде спряна на територията на страната по искане на чуждо звено за финансово разузнаване, което се налага поради изискванията на Директивата – чл. 32, параграф 7, и на Конвенцията на Съвета на Европа относно изпиране на пари, издирване, изземване и конфискация на облагите от престъпления и финансиране на тероризма. Глава седма на Законопроекта са включени разпоредби, уреждащи оценката на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризъм, които имат за цел транспониране на чл. 7 и чл. 8 от Директивата и постигане на съответствие с Препоръка 1. Препоръка 1. Предвижда се чрез Законопроекта да бъдат уредени и правомощията на контролните органи от Държавна агенция „Национална сигурност“ при извършване на проверките, както и задълженията за оказване на съдействие на контролните органи от страна на задължените по Закона лица и от държавни органи, това е необходимо във връзка с постигане на съответствие с изискванията на Директивата, Препоръките на FATF и Конвенцията на Съвета на Европа относно изпиране на пари. В последвалата дискусия народният представител господин Иван Иванов отбеляза, че Законопроектът съдържа редица слабости, част от които са отбелязани и от неправителствените организации, представили становища по него. В отговор господин Димитър Георгиев – председател на Държавна агенция „Държавна сигурност“, информира членовете на Комисията, че е решено да бъде сформирана работна група, която да разгледа внимателно Законопроекта и да внесе необходимите промени между първо и второ четене. В заключение председателят на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове подчерта важността на този Закон и призова да бъде подкрепен, но с условието работната група да отчете представените становища и да подобри текстовете преди окончателното му приемане от Народното събрание. С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага с 4 гласа „за” и 3 гласа „въздържал се“ на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за мерките срещу изпирането на пари, № 702-01-14, внесен от Министерския съвет на 22 август 2017 г.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Вигенин. От вносителите някой желае ли да вземе думата? Не. Откривам разискванията. Имате думата за изказвания, заповядайте. Уважаеми колеги, имам удоволствието да Ви информирам, че на Балкона наши гости са младежи от град Самоков, по покана на народния представител Валентин Милушев.

Законопроект за мерките срещу изпирането на пари. Безспорно такъв Закон е нужен на обществото, предвид уродливите практики, които са се установили, но все пак искам да Ви кажа, че ние от „БСП за България“ имаме забележки, и то сериозни. Закона ще подкрепим, но си запазваме правото да искаме налагането на промени и отпадането на някои норми, които са предложени в настоящите текстове, за да можем да го подкрепим и на второ четене. Какво имам предвид?

Общото застраховане е с ниска степен на риск, краткосрочно по време и паричните средства нямат инвестиционен ефект. Никъде досега не се е доказало финансиране на тероризъм или пране на пари чрез общо застраховане. Считам, че позицията на застрахователите в България към настоящия Закон е правилна и те с право настояват за извършването на такива промени. Друга промяна, за която също настояваме, е по отношение на издателите на електронни пари, тъй като те ще бъдат поставени в едно неравностойно положение спрямо останалите такива, които действат на територията на Европейския съюз. На тях ще им се вмени една административна тежест, а именно комплексната проверка, което те няма как да изпълняват, тъй като нямат нужния капацитет. Отделно от това, ни се предлагат и правни норми, които няма да произведат абсолютно никакъв правен ефект – дайте да си го кажем това. В Комисията го обсъждахме с председателя на ДАНС

Става въпрос за регистрацията на фирми чрез подставени лица. Това, същото лице, което е подставено, с една декларация или по някакъв друг начин да декларира или да покаже кой е истинският собственик?! Това е меко казано несериозно, колеги. В крайна сметка защо ще се прави и ще се регистрира фирма чрез подставено лице, след като ще се разкрива кой е действителният собственик? Тук задължително трябва да бъде преработено и да бъде поднесено в такава форма, че нормата да произвежда правно действие, а не да бъде чисто формална и декларативна. Бих желал да обърнем внимание Проектът въвежда забрана за откриване или поддържане на анонимни сметки или сметка на фиктивно име, както и откриването и поддържането на анонимни депозитни сертификати или депозитни сертификати на фиктивно име. И досега, в сега действащата нормативна уредба не се допуска анонимна сметка – дайте да си го кажем, няма какво да го увъртаме. Това е чисто формално изискване. Друг е въпросът, че сметка може да се открие чрез неистински документ за самоличност или такъв, който удостоверява кой си, но служителите, които работят в съответната банка, нямат достъп до базата данни на МВР, за да могат да проверят дали това е действителното лице, което се представя и иска да разкрие сметката. сметката. Разширява се кръгът от лица, които попадат в дефиницията за видна политическа личност, спрямо които задължително се прилагат мерките за разширена комплексна проверка. Това се налага с цел да се постигне постигне съответствие с дефиницията за видна политическа личност. Тук се връщаме на дебатите, които вървят от началото на седмицата – кой е братовчед, кой е кум, кой сват и така нататък. Мисля, че също се нуждае от едно прецизиране до коя степен на сватовство може да бъде проверявано лицето, дали това важи само за назначенията, или и за прането на пари. Друго, което искам също да подчертая. Чисто формален е документът, който предвижда комплексна проверка на всеки разкриващ сметка или извършващ случайно операция за повече от 15 хил. евро, или равностойността им в български левове и извършва сделки в брой за над 5 хил. лв. И към настоящия момент има действаща уредба, която задължава всяко едно лице да попълни декларация за произход на парите.

Също така е интересно всички тези данни къде ще се съберат и кой ще ги обработва?! Няма ли да се затруднят органите на МВР и ДАНС да си изпълняват преките задължения по защита на собствеността и правата на гражданите и тяхната неприкосновеност и да се впуснат в една чиста бумащина, като разглеждат документи, които са постъпили по определени сделки?! Искам да Ви кажа, че настоящият Законопроект предвижда една излишна административна тежест и по отношение на юридическите лица с нестопанска цел. В огромната си част, да не кажа 99%, това са юридически лица, предимно пенсионерски клубове, спортни клубове, читалищни настоятелства, църковни настоятелства. Няма как на тях да им се вмени да проверяват даренията, паричните потоци на дарителите, кой е дарителят и така нататък, тъй като те нямат нужния административен и професионален капацитет. В резултат на всичко изброено досега, се връщам на първоначалната ни теза, че ние ще подкрепим Закона на първо четене, но ще настояваме за отпадане на някои разпоредби, както и за

Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Така внесеният Законопроект създава условия да търсим отговори на няколко въпроса. Първо, доколко е ефективна до този момент работата на институциите, на съответните звена с правомощията, които са имали по нормативната уредба към днешна дата?

да направим, за да бъде по-ефективна работата. Иначе, звучи гръмко: Законопроект за мерките срещу изпирането на пари. Изглежда и много европейско – на база на директива, ние приемаме закон. Само че, колеги, Европейския съюз – първо, не е императивна, не е задължителна за страните членки. И, второ – с така предложения Законопроект се разширява обхватът. И веднага следващият въпрос: има ли капацитет държавата да изпълнява разпоредбите на така предложения Законопроект? Има ли експертен капацитет, кадрови или тези разширени правомощия, големият обхват ще даде възможност на държавата, разбирайте – управлението на ГЕРБ, да използва целево за определени лица? Аз твърдя, че няма капацитет нито в Държавна агенция „Национална сигурност“, нито в другите звена да прилагат така предложените текстове в Закона за всички лица. След като ще плашим народа, че е много важно да приемем този Закон, защото той е свързан с променената среда за сигурност, с финансирането едва ли не на тероризъм и ние трябва да го пресечем, то нека да бъдем откровени, защото в текстовете на Закона, а и в мотивите е предвидено да бъдат разследвани лица, които се занимават с политическа дейност, техните близки. Дали това не е следващият орган, на който се вменяват със закон възможности да бъде юмрук на държавата, юмрук на Бойко Борисов, или понеже се приема в Закона – юмрук на Цветан Цветанов. В последните дни си задаваме въпроса: всъщност кой ще има възможността да използва силата на партията и държавата? Правомощията на тези звена, които ще прилагат Закона, дали ще бъдат използвани целево, или ще се работи по начина, по който благовидно ни се представя? Има ли усещането в България за сигурност? Има ли усещането, че държавата, управлявана от ГЕРБ, ще изпълнява законите, така както очакваме – като в демократично общество? Една управленска нищета, липса на законодателство, между другото и за този Закон във Вътрешна комисия председателят на парламентарната група, който съвместява и председателството на Вътрешната комисия, обяви, че във връзка с аргументите, които бяха изложени от опозицията, отново ще има работна група. Значи, управляващите, изпълнителната власт внасят Законопроект, в който отново ще трябва да се търсят промени в така предложените текстове, за да има консенсус. Парламентарната група на управляващото мнозинство, изпълнителната власт явно при законодателството имат разминаване или се опитват да внушат, че може да се намери диалог. Вие внасяте Законопроект с конкретни текстове, имате мнозинството явно, че след една година, започвайки да го прилагате, хората ще усетят ефекта върху главите си, върху гърба си от репресията, която предвиждате. Компенсирате тази управленска нищета и немощ с възможности за всяване на страх, щото това, което се предлага с конкретните текстове, е точно опит утре държавата, използвайки възможностите на нас – законотворците, с гласуването на законопроекти, да всяват страх. С всяване на страх няма да управлявате дълго, дами и господа от ГЕРБ! Слагайки народа до стената – очаквайте, че той ще реагира! Ще реагира адекватно на натиска, който оказвате. Осъзнайте се и работете за народа си. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Янков. Има ли реплики? Няма. За изказване – народният представител Цветан Цветанов.

защото парламентът има водеща роля при окончателното приемане на всеки един законопроект. Изпълнителната власт е във възможността да инициира законодателна промяна, както и народните представители го правят между първо и второ четене. Силата на истинския парламентаризъм е когато действително засилим ролята на парламента и на съответните комисии, които имат пряко отношение към секторните политики. Що се касае до това, което беше визирано от колегите от БСП, аз искам да им предложа – участвайте активно в работната група, защото работната група не е само за народните представители от различните парламентарни групи. Идеята на работната група е да бъдат поканени представители от всички неправителствени организации, които към настоящия момент в диалога, който е изграден между Вътрешната комисия и неправителствения сектор, ние винаги чуваме и различното мнение. И затова се прави тази работна група. И затова, след като, ако бъде приет, разбира се, Законопроектът, ще предложим да има удължен срок между първо и второ четене, за да можем действително да прецизираме законодателството, което е внесено от изпълнителната власт и да можем да приемем устойчиво законодателство, което да даде пълна гаранция за неизползването на институциите за политическа репресия или за това, което в момента правите опит да внушите в залата. Аз Ви гарантирам, че никога, по никакъв повод – и това го показахме и в Закона за частната охранителна дейност, имаше различни мнения между самите асоциации и представители на частната охранителна дейност, защото ние не искаме и те да се противопоставят, затова направихме работна група, тя вече работи. Всички тези, които искат да участват активно от Вътрешната комисия, са поканени. Знаете, че за всяка една инициатива, която правим, винаги каним абсолютно всички представители на всички парламентарни групи, защото смятаме, че това е силата на многообразието, което има в парламента и във всички парламенти, които е имало досега. Колеги, аз смятам, че е по-добре и нека да гледаме позитивно и да поощряваме създаването на подобни работни групи, които могат действително да прецизират и да създадат едно устойчиво законодателство и с противоречията мисля, че

Вие казахте, че можете да бъдете гарант да не се използват органите за политическа репресия. Не можете да бъдете гарант Вие!

Господин Цветанов, явно че ще трябва да си припомняме какво се е случвало в България за последните десет години, откакто е учредена и работи с българските граждани Политическа партия ГЕРБ. И аз Ви предупреждавам, че с тези текстове, така предложени, Вие отново ще използвате държавата, за да репресирате нашите съграждани. Аз не се притеснявам в лично качество или някои от колегите, но това, което Вие давате възможност с приемане на такива закони, утре ще го употребите. И Ви предупреждавам, че това със сигурност ще доведе до реакция от страна на хората. А Вие ми обяснявате, че с работна група може да се работи. Предлагате законодателство, имате мнозинство и ще го гласувате, защото до този момент не сте чули нито един наш аргумент по всички законопроекти, които сте предложили, макар и малко,

Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Янков, аз смятам, че могат да бъдат дадени примери за действително умелото Ви използване на институтите за политическа репресия и мога да Ви припомня тези периоди – в 2013 г., тези народни представители, които бяха тук и това формирано мнозинство, което реализирахте във Вашия управленски мандат. аз мога да Ви дам себе си, като един пример, който може винаги да го имате предвид, защото – кажете ми, беше ли нормално председателят на една парламентарна група, който участваше в предизборен период, да внесе анонимен сигнал? Това не беше ли въвличане на българските институции за политическа репресия? Искаме да направим гаранция в българския парламент това да не се допуска. точно това предлагаме, защото Вие знаете, че както по Закона за частната охранителна дейност, така също и за този Закон, предложенията, които направихме при обсъжданията, е да бъдат изчистени възможностите изпълнителната власт чрез подзаконови нормативни актове да допълват закон. И това е силата на тези работни групи, в които участваме заедно с неправителствения сектор и те приеха този подход, защото знаете, че когато изразих подобно мнение във Вътрешната комисия, както представителите на частната охранителна дейност, така също и представителите на неправителствените организации приеха този подход, защото действително, когато ние приемем тук закон, това е гаранцията. И няма да позволим с подзаконови нормативни актове да се допълва законът, с което действително могат да се създадат подобни усещания. Е, как да няма? Защото и в този Законопроект също има подобен подход и ние казваме, че това ще бъде променено. И това ще го направим заедно, ако решите да участвате, но ние ще участваме заедно с неправителствения сектор, защото знаем, че те са част

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители, повечето аргументи бяха представени вече, но все пак, доколкото се касае за законопроект, който отчита съществено европейско законодателство, бих искал да кажа следното. Този Законопроект инкорпорира конкретно и коректно една голяма част от европейските разпоредби. Тоест, от тази гледна точка ние не бихме имали проблеми с коректното въвеждане на законодателство, което е важен елемент от нашата законодателна дейност. В същото време обаче този Законопроект излиза значително извън обхвата на необходимите за въвеждане директиви. От тази гледна точка можем да кажем, например, че се разширява обхватът на лицата, които подлежат на съответните проверки, и то по две линии едната е заради това, че са изброени в Закона, а другата е, че значително са снижени праговете във всяка една от сферите, подлежащи на проверка в сравнение с предвиденото в Директивата. Не че е некоректно. Това теоретично е възможно от гледна точка на европейското законодателство, но тук възниква въпросът: първо, възможно ли е съответните отговорни по Закона институции да се справят с огромния обхват дейност, който ще им се вмени чрез този Закон, ако бъде приет в този вид? И, второ, че силно ще затрудни дейността на икономическите и финансовите оператори. И като говорим за работна група, аз се питам как е изготвен този Закон, тъй като логично е при такова чувствително законодателство на един предварителен етап да бъдат отчетени мненията на съответните организации и институции, които имат отношение към него. Наистина се впечатлих от броя на организациите, които впоследствие са изпратили своите становища, което означава, че на предварителен етап или мнението им не е зачетено, или просто не е поискано. Става въпрос за една поредица от организации. Държа да ги изчета, защото все пак трябва да отчетем техния ангажимент, и това само показва значението на този Закон и колко голям обхват от икономически и финансови дейности той засяга. Става въпрос за Българската асоциация за потребителско кредитиране, Асоциацията на индустриалния капитал в България, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, Асоциацията на българските застрахователи, Българската асоциация на застрахователните брокери, Асоциацията на застрахователните брокери в България, Сдружение „Обединени застрахователни брокери“, становище от група група неправителствени организации, тъй като и тяхната дейност е в обхвата на този Законопроект, Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници, Българската асоциация за лизинг и Дружеството за електронни пари. Изрично подчертавам това, защото бих искал тези много конкретни предложения, които са направени от неправителствените организации, да бъдат отчетени сериозно в дейността на работната работната група, която, както разбираме, има ангажимент не само от страна на ДАНС, но и от страна на парламентарната група на ГЕРБ и на Вътрешната комисия да бъде създадена, защото тя е в интерес на всички. Аз бих предложил принципен подход да бъдат все пак коригирани въпросните прагове и обхват на проверки и ако видим, че институциите и съответно операторите имат възможността реално да прилагат този Закон, след това на един следващ етап да се премине към допълнително снижаване на тези прагове, ако се прецени, че това е възможно и необходимо. Разбира се, остават нашите колебания по отношение на възможността този Закон, ако бъде приет в този вид, да бъде използван не само за политическа, но икономическа репресия. Така че тук наистина е въпрос, който ние самите ще следим много отблизо, и, разбира се, с помощта на нашите европейски партньори ще направим необходимото това да не бъде допуснато. От наша страна днес даваме политически знак, защото не може да има ефективна борба с корупцията, ако няма ефективна борба с изпирането на пари.

Извинете, може ли да удължите времето на групата, господин Председател? Уважаеми народни представители, уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Ние като че ли по инерция, без да се замисляме, започваме да приемаме едно законодателство, чийто дух и чиято буква все повече се отдалечават от основополагащите принципи на съвременното свободно и демократично общество, от конституционните права на гражданите, които са записани в нашата Конституция. Все повече нормативни документи и актове, създадени извън българския парламент, започват да се приемат безкритично под формата на закони от нашето Народно събрание. Струва ми се, че трябва да бъдем изключително внимателни, когато под формата на Закон срещу изпирането на пари се предлагат по същество различни техники за ограничаване на гражданските права и свободи. В този Закон се съдържат два основни елемента. Първият е: всички възможни средства, с които държавни и недържавни институции, попадащи в списъка на така наречените „задължени лица“, събират информация, проверяват информация и създават информационни масиви в сътрудничество с правоохранителните и правоприлагателните органи за икономическата дейност на гражданите. Искам да напомня и на инициаторите на Законопроекта, и на почитаемите съставители на така наречените „европейски директиви“, че с тези директиви те все повече нарушават основополагащите принципи на функционирането на Европейския съюз. Какво означава да се поставят под контрол на банката така наречените „делови отношения“? Или не само на банката. Отворете да видите какви, с извинение за израза, недомислени формулировки съществуват вътре в тези текстове. Кой ще проверява деловите отношения и какво ще проверяват на деловите отношения? На някой да му е известно, че има банкова тайна, тайна на кореспонденцията – на личната и на служебната, че чл. 34 от нашата Конституция, уважаеми колеги, постановява тайна на личната кореспонденция? На изброените задължени лица им се възлага да проверяват идентификацията на клиентите на съответното учреждение. Как ще ми проверявате идентификацията? Идентификацията може да ми я проверяват държавните органи. Вътре не е разписано как става проверката на тази идентификация. В една от точките, да не я цитирам в момента, за да не изгубя времето, пише, че и с други средства може да се проверява идентификацията. Ама, тук в основните права на гражданите е записано, че никой не може да бъде следен, филмиран, да му се проверява кореспонденцията. Този Закон така, както е предложен в момента, е на границата на нарушаване на Конституцията и на основните права на гражданите, и в случая няма никакво значение дали става дума за Европейска директива, Европейския парламент или някакъв друг екстериториален орган. Правата на българските граждани са наше задължение, уважаеми колеги народни представители, и когато приемаме такива текстове, трябва да сме напълно наясно за последиците от тях. Няколко въпроса относно обхвата на Закона. Той е абсурден. Обърнете внимание на списъка на задължените институции, които трябва да се занимават с тези проверки. То няма институция, където да се внасят два или три лева от гражданите и която да не е записана в този списък. Обърнете внимание на нивата, за които се изисква събиране на информация за деловите отношения. Категорично възразявам срещу това да се събира информация за деловите отношения на гражданите. Как ще се събира информация за деловите отношения? По-голямо убийство за частната инициатива – съжалявам, че от Социалистическата партия трябва да държим такива лекции

Какво означава банката да събере информация за деловите ми отношения? Къде отива тази информация? Отива ли при моите конкуренти? Банката явява ли ми се конкурент, защото съвсем ясно е, че чрез свързани дружества огромна част от финансовите предприятия на територията на България контролират един куп други отрасли, които са извън финансовия сектор. Какво им даваме ние в ръцете, извинявайте? Не говоря в случая за репресивните органи на държавата. Малко ли им е монополът в момента на банките и на финансовите институции, че им предоставяме и това бази данни, информация за клиентите, за физически лица, за делови отношения, право да контролират кореспонденцията? Къде отива Конституцията? На кино, с извинение за жаргона. Много моля, преди да се пристъпи към по-нататъшно разглеждане на този Закон тук, искам да уточня, че аз изрично ще гласувам „против“. Това е абсурден Законопроект, антиконституционен. Искам да обърна внимание и накрая върху названието на Закона. Уважаеми колеги, не може да има Закон с название и със заглавие, в което фигурира жаргон. Какво значи „изпиране на пари“?! Ама, моля Ви се – изпиране на пари, Закон срещу изпиране на пари! Ако онези, които пишат директивите, не са особено грамотни, българският народ е създал азбука и писменост, с още няколко други народи. Мога да Ви предложа няколко варианта на заглавие на Законопроекта. Може да бъде за мерките срещу легализиране на незаконни доходи, или нещо подобно. Предполагам, че има Правна дирекция тук в Народното събрание, ще дадат варианти. Това е идиотщина: изпиране на пари. Извинявайте, да гласуваме това нещо! Е, как да го гласуваме?! Какво значи да се перат пари?! Моля Ви се, това е законодателен орган!

какво търсят в този Закон? На всичкото отгоре са записали и „членове, ръководители и заместник-ръководители на международни организации“. Те попадат под друга юрисдикция, как този Закон ще се отнася до тях?!

Просто трябва да направи компромис със съвестта си, с Конституцията и със всичко каквото може, за да подкрепи това елементарно, лишено от съдържание съчинение на някакво еврочиновничество, които вече наистина са ни взели тези от периферията за някакви, на които могат да пробутват всякакви текстове.

Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Жаблянов, разбирам емоционалността Ви. Самият аз бях емоционален, изказвайки се по така предложения Законопроект. Но ми направи впечатление, че Вие смятате, че има недомислени текстове. Мислите ли, че вносителите са наивници, господин Жаблянов? Мислите ли, че това се прави случайно? Това е конкретната ми реплика към Вас. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Уважаеми господин Председател, колеги народни представители! Уважаеми господин Янков, не мога да разгранича двата мотива, когато са писани тези текстове. Често пъти човешката глупост граничи и със злонамереност. Обикновено злонамерените хора, когато подготвят някакви текстове, те са и глупави. (Смях и оживление от „БСП за България“.) Така че не мога да кажа кое е водещото при съставянето на тези текстове, или обикновената некадърност на чиновниците в институциите, които ни ги пробутват. Няма нищо общо с тероризма тази работа. Ама, нищо общо, тук да сме наясно с това. Това е една политическа глупост. Това е опит за налагане на контрол върху инициативата, върху свободите на българските граждани, върху свободомислието на българските политически дейци и институции, върху партиите в България и върху целия ни обществен и политически живот под формата на това – откъде са Ви стотинките. Искам да Ви кажа, че Указ 56 даваше повече свобода за стопанска инициатива от това, което в момента правим.

Това беше при социализма. При големия пазар тук, който шества и тържествува, не можете да похарчите 3 лв., без да се отчетете на Европейската комисия. Това каква частна инициатива е, уважаеми колеги? Каква частна инициатива?! Тя е потъпкана. Смачкана е частната инициатива в името на трансдържавни, транснационални и наднационални финансови и други органи и институции, които душат такива като нас и им изцеждат последните стотинки в джобовете. Последните стотинки! Говоря за българските граждани, не Ви визирам конкретно Вас. За съжаление, такъв икономически ред създаваме. Това не е закон, свързан със Този закон има отношение към икономическата дейност на държавата, към икономическата политика, към финансовата политика и не виждам защо водеща тук трябва да бъде Комисията по вътрешна сигурност, ред и така нататък.

Законопроектът въвежда евродирективи, които са задължителни. Ако преждеговорившият, преждеговорившите искат

се произнесат българските граждани да напуснат Европейския съюз. Аз това разбрах от изказването – видите ли, този Закон бил въведен от едни служители, български чиновници, спомена се и за европейските чиновници, за Европейския парламент. Въвеждат се евродирективи, уважаеми колеги! Предизвикайте… Вчера също стана въпрос, някъде се засегна тази тема. Предизвикайте референдум. Съберете подписи България да напусне Европарламента. „БГ екзит“ ли, как ще бъде, Вие можете да съчинявате творения – направете го.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

Има правна уредба и дефиниция за изпирането на пари и тя датира в исторически план от 1962 г., дори 1612 г. в Англия. Другото, има международноправна уредба. Въпросът за мерките срещу изпирането на пари е уреден нормативно в няколко международноправни акта, по които България е страна. Мога да Ви кажа: Единна конвенция за упойващите вещества от 1961 г.

Конвенция на ООН за борба срещу незаконния трафик на упойващи и психотропни вещества, приета във Виена в 1988 г. – в сила в България от 1992 г. Моля Ви, дръжте се сериозно! Знам колко е важно да направите популистко изказване. Нека да се държим отговорно и да се базираме на факти, на дефиниции. Господин Лазаров, моля Ви, не влизайте в тона на тези, които провокират да правим безсмислен дебат, защото страната ни се нуждае от това законодателство.

Ако действително БСП възприема тази посока, просто кажете: България трябва да се ориентира на изток. Но ние няма да подкрепим и българските граждани няма да Ви подкрепят.

Прав сте, че трябва да има референдум, защото когато България влезе в НАТО и в Европейския съюз, нямаше референдум. Никой не попита българския народ дали е съгласен да влезе в НАТО и в Европейския съюз. Може би сте прав, че е малко късно, но трябва да има такъв референдум и суверенът – българският народ, да се произнесе по този важен въпрос, защото действително ще знаем тогава къде се намира България. Благодаря Ви. (Реплики, шум, възгласи Има ли трета реплика? Господин Лазаров, заповядайте за дуплика. Уважаеми господин Председател! По отношение на референдума за влизане в НАТО – да, това е форма, която би могло да бъде приложена Аз предлагам на колегата да седне в групата на „Атака“, защото това беше тяхна идея. Разбирам, че развивате тезата на „Атака“. Няма лошо. АЛЕКСАНДЪР

Беше отхвърлено. Така че има всякакви форми – имаше референдум и за „Белене“, но… Заключвайки, уважаеми колеги, наистина трябва да се отнасяме сериозно.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Цветанов! Това че сме хора на крайностите е известно, нали? Няма да се налага да го аргументирам от трибуната. Не виждам защо на базата на обсъждането на законопроект Вие правите генерални изводи за цивилизационния избор на държавите, нациите и обществата? Репликата не е реплика, а е лично обяснение от мен към Вас. А колегата, ако искате да разговаряте с него, имате възможности. Не виждам какви са основанията, когато се обсъжда Законопроект в явно нарушение и ограничаващ конституционните и граждански свободи на българските граждани, Вие да излизате с аргументи, които са от времето на третия интернационал. Това не ми се иска дори да го коментирам. В моето изказване се позовах на текстовете в предложения Законопроект и на нищо повече. Що се отнася до понятието „изпиране на пари“ това, че то е разписано и фигурира в някакви международни актове, включително и на Организацията на обединените нации, не означава, че не е жаргон. Мисля, че можете да попитате всеки специалист по български език и литература да Ви каже какво е това, всеки специалист, който се занимава с гражданско и с всякакво друго право какво означава изпиране на пари? Недейте, моля Ви, да се подвеждате по тази, обхванала обществото извън България…

ще приема поканата на господин Цветанов да се придържаме към фактите, а те са следните, когато касае така нареченото на жаргон „пране на пари“. Уважаеми колеги, според официална информация на Евростат и на националната статистическа агенция на САЩ за миналата година укритите пари в офшорните зони на Европейския съюз са един трилион евро – хиляда милиарда!

незаконно, разбира се, укритите данъци в рамките на Европейския съюз са около 160 – 190 милиарда евро по данни на Евростат, а са намерени законови вратички, пропуски в данъчното законодателство да се укрият още между 50 и 70 милиарда евро.

а в офшорните зони – един трилион евро. Тоест разликата, уважаеми колеги, е 740 милиарда евро в полза на офшорните зони. Възниква въпросът: докога ще ни занимават някои представители на Европейската комисия с дребнотемие и гонене на трохи? В Европарламента с министри на Европейската комисия имах честта и удоволствието да коментираме икономическата политика. Направих предложение пред колегите, правих и презентация на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие за това, че решаването на така нареченото „пране на пари“ трябва да започне не с дребнотемието и Директива № 17, а със закриването на офшорните зони. Кой създаде офшорните зони? Световният политически и финансов елит. Защо – за да крадат и да си крият парите. Докато малките и средни фирми в България, във Франция, във Финландия, в Румъния пълнят бюджета на държавата, големите финансови акули, които са закупили голяма част от политическия елит на САЩ и Европа, ни занимават – с какво? Българският парламент защо не излезе с предложение? Защо ще се занимаваме с петте лева на Иван Иванов, а няма да се занимаваме с трите трилиона евро, които се крият в офшорните зони? Откъде накъде пари, откраднати от България, излезли в офшорните зони, с години се връщат в България, купуват активи, на които трябва да робуват нашите деца и внуци? Откъде накъде?! А тук ще обсъждаме понятието „крадене на пари“. на пари“. Уважаеми колеги, Европейската комисия не си върши работата и ни пробутва директиви, чрез които да се занимаваме с дребнотемие. В заключение, смятам, че основното направление на борбата с така нареченото „пране на пари“ и с криенето на данъци е да закрием данъчния рай – офшорните зони, рай за финансовите и политическите акули и обида за редовите граждани на Европейския съюз, които си плащаме данъците. Благодаря Ви. Благодаря Ви, уважаеми проф. Гечев. Реплики? Заповядайте, господин Цветанов. Господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! На днешното заседание маските паднаха. Видяхме една парламентарна група, която системно, но днес вече по-официално се разграничи от Европейския съюз е започна да дава назидателен тон към европейските институции и към държавите – членки в Европейския съюз. Но никой не говори за миналото, защото аз си спомням, когато седяхме по опашките. Държавата ни тогава не беше в Европейския съюз, не беше и в НАТО. Аз си спомням, когато се роди моята голяма дъщеря 1995 г., бяхме на режим на водата, бяхме на режим на тока и не можех да си купя памперсите, защото те просто липсваха от витрините в магазините. Спомняте ли си това, което се случи, господин Гечев, с фалита на банковата система 1995-1996 г.? За голямо съжаление, липсата на политическа воля липсата на политическа воля не доведе до това да има възмездие и българските избиратели да знаят кой е виновен за краха на техните спестявания, защото всички тези възрастни хора, които днес не получават достойни пенсии, е благодарение на всичко това, което преживяхме в началото на демокрацията. А тогава нито бяхме в НАТО, нито бяхме в Европейския съюз и един долар беше долар беше 3000 лв. Само да Ви кажа, че днес два лева се равняват на едно евро. Днес мога да Ви кажа, че страната ни има икономически ръст и за първи път от 10 години, което казах и вчера,

Заслугата да влезем в Европейския съюз 2007 г. е на тогавашното парламентарно мнозинство, което се е формирало, и усилията на всички институции, на всички правителства. Вие управлявахте 2007 г. и тогава се гордеехте с това, че сме влезли в Европейския съюз, а днес казвате, че не е трябвало да влизаме в Европейския съюз. Значи не сте били искрени към българските граждани и през всички тези години, когато назовавате нещата, ги назовавате по начин, както Ви изнася. Кажете, господин Гечев, като реплика, която Ви отправям: какво се случи с парите на българските данъкоплатци и на българските граждани? Техните спестявания просто ги няма. (Шум и реплики в „БСП за България“.) Кажете кой беше виновен и каква беше вината, че страната ни не е в Европейския съюз? Защото, ако беше в Европейския съюз, това нямаше да се допусне.

Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Цветанов, не можах да разбера, тъй като в репликата Ви нямаше нищо за офшорните зони и криенето на трилиони, а се връщате в други исторически времена, които аз вече веднъж Ви обясних. Вие, господин Цветанов, и Вашата група признахте професионализма на министъра на финансите на правителството Виденов, който в момента е подуправител на БНБ. Вие обиколихте света, господин Цветанов, и Вие гласувахте за заместник-министър на финансите на Виденов господин Димитър Радев – високо квалифициран, който е шеф на БНБ.

тъй като по Конституция банките се управляват от друга институция. Но тъй като Вие задавате въпроси къде са отишли парите – парите са отишли у едни невероятни, нечувани, добри тъщи, които купуват по шест апартамента на добрите момчета. Благодаря Ви.

(БСП за България): Господин Председател, колеги, няма да Ви позволим за втори път да внушите на българското общество, че БСП е антиевропейска партия. Направихте го по време на предизборната кампания по следния начин… (Шум и реплики в ГЕРБ.) … когато в предизборната кампания казвах: „Няма да позволим да сме втора ръка хора в Европейския съюз“, Вие казахте: „Тези ще ни извадят от Европейския съюз. Днес същото изречение го произнася господин Юнкер и казва: „Няма да позволим България да са на втора скорост в Европа. Когато казвахме: „Не искаме да ядем храна второ качество“, Вие казахте: „Ето ги антиевропейците“. Днес кой води битката срещу храната второ качество за Източна Европа спрямо Западна Европа? – Господин Юнкер. Тоест, твърденията Ви от предизборната кампания: „Те ще извадят Европа“, днес като политики се прилагат от десните. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Да сте чули някой от нас да казва, че няма да гласуваме този закон, защото искаме да извадим Европа? Паунов. КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Нашата теза е, че зад европейската директива, която подкрепяме, вкарвате текстове, които са противоконституционни за България. Няма да Ви позволим да рушите българското държавно устройство, криейки се зад европейска директива. Много ясно Ви казахме – ние този закон на първо четене ще го подкрепим, заради европейските правила,

защото нямам време, но много примери мога да дам кой е антиевропейска партия. Ще се възползвам…

Господин Председател, Вие нарушихте правилника, защото това не беше по темата. Другото, което е, Вие зададохте този тон да излезете във възможното време за дебата по законодателството и упрекът, който отправихте към европейските институции за това, че изпълняваме стриктно техните указания.

От тази гледна точка, разбира се, че трябва да го назовем. И тук се оказва, че най-големите евроатлантически настроени партии, това са всички останали с изключение на Вас. Защо тогава, госпожо Нинова, когато говорите за всички тези грехове, защо не подкрепихте мажоритарната система? Защо не подкрепихте един референдум, който българските граждани дадоха, и те бяха над 2,5 милиона?

пак предлагам да се върнем към Законопроекта, ако нямате нищо против, защото последния половин час се говори за всичко друго, но не и за Законопроекта. Исках да бъде по-мек. Уважаеми колеги, защо е този дебат, защо се изкривява дебатът по един Законопроект, който е хармонизационен? Това е първият въпрос, който трябва да си зададем. Причината е една-единствена – напоследък се забелязва много трайна тенденция, когато хармонизираме директиви, какъвто е този Законопроект за мерките срещу изпирането на пари, който трябва да хармонизира изискванията изискванията на Директива 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г., и изведнъж залата се разбунва като кошер и стигаме до членството ни в Европейския съюз. Причината е една-единствена тенденцията, която се забелязва в законодателството напоследък, директивите да не се хармонизират по начина, по който са дадени, а да се отива много отвъд тях. Какво е това – пренатягане ли, самоунижение ли, какво точно означава този подход в законодателството? Не е само този случай. Предстои да гледаме измененията в Кодекса за социално осигуряване. Там ще видите за какви извращения става въпрос от директивите, от регламентите, от цялото европейско законодателство. Обърнах внимание в комисията, когато имаше блиц контрол на министъра на финансите. По повод на този законопроект

законопроекта, тези, които са го правили, и да обяснят защо. Нещо повече ли ни е нужно, отколкото на другите европейски страни, или ние си имаме тук някакви тайни замисли – да използваме европейските директиви, за да си пробутваме ченгеджийските номера? Или нещо друго – да използваме директивите в законодателството да удряме определени сектори от бизнеса или определени хора в бизнеса? Парламентарната група на ДПС от тук нататък по тази тема ще бъде безкомпромисна. Четем директивата и четем разликата. И този, който я е направил, ще идва тук да обяснява на народното представителство, на Народното събрание и на пленарната зала защо ни вкарва в този мач. И Вие, като управляваща партия в тази коалиция, според мен сте длъжни да следите този процес. Защото в крайна сметка ние тук няма да се превръщаме в панаир и в цирк заради намеренията на някой чиновник или на някое министерство, или на който и да било друг. Хармонизацията на законодателството ще бъде такава, каквато е Директивата! Или, ако има изменения, те да бъдат подробно обяснение с мотиви. Ние от

Благодаря. Уважаеми господин Председател, моля Ви да не позволявате в залата да се създават условия за манипулиране на парламентарното и обществено мнение. Да е жива и здрава дъщеричката на господин Цветанов! Годините, за които той говори, че нямал пари за памперси, той работеше в едно от направленията на „Кадри“ при Жоро Янакиев и получаваше офицерска заплата. Моля Ви!

Закривам дебата и преминаваме към гласуване. Подлагам на първо гласуване Законопроект